Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до реєстрації. Шановні

Шановні колеги, готові реєструватися? Я не чую.

Дивіться, є алергія? Зараз коронавірус - давайте подивимося, що краще! Одягніть, будь ласка, маску. Єлизавета Петрівна, ну, будь ласка! Дивіться, ми демонструємо людям. Апарат забезпечив всіх. Дякую всім.

Дякую. Шановні колеги, готові реєструватися? Прошу реєструватися.

В залі зареєстровано 292 народних депутати України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим, Шановні народні депутати, у зв'язку з вимогою Президента України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. Перелік питань, розгляд яких визначений у пропозиціях про скликання позачергового засідання, вам розданий. Переходимо до розгляду питань. Паралельно з цим я хотів би зазначити, що, перш за все, хотів би подякувати ще раз всім народним депутатам, які працюють сьогодні у Верховній Раді, і сьогодні в залі, і в комітетах. Ми працюємо, працювали і будемо працювати як Верховна Рада України. Окремо хотів подякувати всім за той законопроект, який був напрацьований всіма депутатськими фракціями, групами в парламенті, всі, хто долучився, всі, хто працював цілодобово. Дякую, шановні колеги, всім, хто працював. Шановні колеги, також ми домовилися з лідерами депутатських фракцій і груп, що прийняття рішень на цьому позачерговому засіданні буде відбуватися без обговорення. Я буду ставити питання на включення до порядку денного сесії і пропоную одразу голосувати. Немає заперечень? Добре. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3268). Нам необхідно включити цей законопроект до порядку денного сесії. Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Почекайте, зараз проголосуємо за закон, покажемо по фракціях. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3268). Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстраційний номер 3268). Прошу підтримати та проголосувати.

За-312 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракціях. "Слуга народу" – 203, "Опозиційна платформа – За життя" – 26, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 14, "За майбутнє" – 5, "Голос" – "Довіра" – 10, позафракційні – 14. Наступне питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) (реєстраційний номер 3275). Нам необхідно його включити в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати. За-317 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) (реєстраційний номер 3275). Прошу підтримати та проголосувати. За-314 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками законопроекту реєстраційний номер 3275. Прошу підтримати та проголосувати. За-312 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям. "Слуга народу" – 205, "Опозиційна платформа - За життя" – 26, "Європейська солідарність" – 24, "Батьківщина" – 12, "За майбутнє" – 12, "Голос" – 17, "Довіра" – 12, позафракційні – 14. Закон прийнятий в цілому.

– 13. Рішення прийнято. ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення (реєстраційний номер 3271). Прошу підтримати та проголосувати.

За-274 Рішення прийнято. Наступне питання – проект Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідних положень" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (реєстраційний номер 3276). Необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати. За-277 Рішення прийнято. Шановні колеги, щоб просто не було питань, вчора домовлялися на Погоджувальній раді прийняти... нараді з керівниками фракцій і груп прийняти цей законопроект за основу. Рішення комітету – за основу і в цілому. Ставимо за основу. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до розділу XI "Перехідних положень" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (реєстраційний номер 3276). Прошу підтримати та проголосувати.

За-274 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків підготовки до другого читання, надання правок та пропозицій. Ставлю на голосування… Скорочення строків, я не в цілому ставлю.

За-275 Рішення прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (реєстраційний номер 3277). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати. За-317 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (реєстраційний номер 3277). Прошу підтримати та проголосувати. За-320 Рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками та врахуванням пропозицій комітету проект Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (реєстраційний номер 3277). Прошу підтримати та проголосувати. За-319 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Це Закон про відеоформу проведення комітетів. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Наступне питання. Це проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" (реєстраційний номер 3278). Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні" Прошу підтримати та проголосувати. За-320 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Наступне питання порядку денного. Це проект Постанови про звільнення Уманського Ігоря Івановича з посади Міністра фінансів України (реєстраційний номер 3281). Ставлю на голосування пропозицію… про звільнення… підтримати Постанову про звільнення Уманського Ігоря Івановича з посади Міністра фінансів України (реєстраційний номер 3281). Прошу підтримати та проголосувати.

За-249 Рішення прийнято. По фракціях покажіть. "Слуга народу" – 187, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 1, "Голос" – 17, "Довіра" – 14, позафракційні – до розгляду проект Постанови про звільнення Ємця Іллі Миколайовича з посади Міністра охорони здоров'я України (реєстраційний номер 3283). Ставлю на голосування пропозицію про щоб підтримати проект постанови про звільнення Ємця Іллі Миколайовича з посади Міністра охорони здоров'я (реєстраційний номер 3283). Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. "Слуга народу" – 201, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – 1, "За майбутнє" – 2, "Голос" – 17, "Довіра" – 15, позафракційні – 10. Наступне питання – це питання... Вам розданий проект Постанови про призначення Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України. Ставлю на голосування пропозицію підтримати проект Постанови про призначення Марченка Міністром фінансів України (реєстраційний номер 3282). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-223 Рішення не прийнято. Наступне питання. Покажіть по фракціям. Наступне питання. Надійшов лист Президента України на додаток до листа від 29 березня 2020 року № 01-01/227: "Прошу виключити з порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України питання про призначення Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України". Тому це питання знімається з порядку денного

ставлю на голосування пропозицію Ставлю на голосування пропозицію щодо підтримки проекту Постанови про призначення Степанова Максима Володимировича міністром охорони здоров'я України (реєстраційний номер 3284). Прошу підтримати та проголосувати.

За-217 Рішення не прийнято. По фракціям покажіть, будь ласка. Наступне питання. Наступне питання. Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279). Нам необхідно включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

Денис Анатолійович, я думаю, що треба декілька слів сказати. Слово для доповіді надається Прем'єр-міністру України Шмигалю Денису Анатолійовичу.

Шановні народні депутати, шановні керівники фракцій, комітетів, шановні українці, шановний Голово Верховної Ради! Бюджет на 2020 рік є фактично бюджетом надзвичайної ситуації в Україні. Для вжиття швидких заходів щодо подолання і боротьби з інфекцією COVID-19 необхідні кроки неординарні, часом непопулярні. Дякую фракціям, дякую комітетам, які долучилися до розробки даного законопроекту. Були враховані практично всі пропозиції. Хоча ви розумієте, наскільки було складно приймати ті або інші рішення по наголошую, тимчасовому відтермінуванню виконання тих статей, з яких були кошті перекинуті на пріоритет номер один в нашій країні – боротьбу з коронавірусом. Тому сьогодні ми ретельно переглянули всі видатки, і розуміємо, що починати треба з себе. Було прийнято рішення про скорочення заробітних плат до рівня в нарахуванні не більше 10 мінімальних зарплат в Україні для всіх категорій і службовців, і чиновників без виключень. Також ми фактично створили фонд боротьби з коронавірусом в обсязі понад 97 мільярдів який буде спрямований на виключний перелік… Надзвичайно прозорий інструмент, який буде спрямований на боротьбу з коронавірусом: на підтримку медиків, на закупівлю обладнання, ліків, засобів індивідуального захисту. Також ми домовились з депутатами про те, що ми окремо створимо законопроект і проголосуємо про підтримку малого, середнього, державного і комунального бізнесу, який сьогодні буде потребувати такої підтримки у зв'язку з наслідками коронавірусу в світі. Ми однозначно будемо підтримувати місцеве самоврядування. Ми залишили акцизи. Залишили ще цілий ряд інструментів для місцевого самоврядування, відклавши деякі капітальні видатки, які ми повернемо після того, як поборемо коронавірус і наслідки його. Тому з місцевим самоврядуванням будемо працювати. Частина субвенцій лишилась. Крім цього, ми передбачаємо якраз з цього фонду можливість дофінансування органів місцевого самоврядування для того, щоб вони також мали свої інструменти боротьби з коронавірусом і наслідками цієї інфекції. Програми і механізми соціальної підтримки. Ми передбачили збільшення в держбюджеті на 31,6 мільярдів гривень сум, аби вчасно забезпечувати наших пенсіонерів виплатами. Ми вже це говорили і зафіксували сьогодні це в змінах до державного бюджету: виплату всім пенсіонерам 1 тисячі гривень, тим пенсіонерам, у яких пенсія менше 5 тисяч гривень Також ми розробляємо низку механізмів, які мають допомогти населенню в пришвидшенні виплат за втрату роботи, механізми допомоги за сплату за житлово-комунальні послуги. Фактично залишились основні статті розвиткові. Тобто ми не рухали дороги, не рухали великі інфраструктурні об'єкти, ми також спільно з комітетами і депутатами залишили більшість видатків на культуру, освіту - тих, які будуть реалізовуватися, які дають розвиток цих галузей. Звичайно, було прийнято ряд, я повторюю, непопулярних рішень по створенню фонду на на боротьбу з коронавірусом за рахунок частини капітальних видатків, які, ще раз наголошую, ми повернемо. Дякую вам за увагу. Дякую за підтримку і за консолідовану позицію перед лицем загрози, якою є коронавірус для всього світу. Дякую.

Будь ласка, підготуйтесь до голосування.

готові голосувати? Добре. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-223 Рішення не прийнято. ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279). Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропоную скоротити строки підготовки до першого читання та подачі альтернативних законопроектів. Ставлю на голосування цю пропозицію щодо законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстраційний номер 3279). Прошу підтримати та проголосувати.

про скорочення термінів подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (реєстраційний №3260). Ставлю на голосування пропозицію про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів

За-271 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. Дякую. позачергове засідання Верховної Ради України. І ми зразу розглядаємо наступне питання – це законопроект про харчування в Збройних Силах, це що було скликане позачергове засідання за рішенням Погоджувальної ради. Ставлю на голосування... Вибачте, шановні колеги. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.